Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku. - Prijedlog kandidata za izbor člana Državnoodvjetničkoga vijeća Prijedlog akta dostavio je Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora, sukladno članku 89. Zakona o Državnom odvjetništvu. Predsjednik Odbora dostavio je u pisanom obliku svoje izvješće od strane Odbora. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu.